Lisaks sellele on liit teinud auditi. Teedeaudit näitab, et tegelik vajadus on 140 miljonit eurot aastas, aga praegune eraldis on kordi väiksem. kõik on seotud inimeste elukeskkonnaga, inimeste tervise ja turvalisusega. Kuidas te sellist läbikukkunud koostööd kommenteerite?

ma võin öelda lihtsalt üldiselt, olles mitte saanud ette valmistada teie konkreetseks küsimuseks, on see, et maksulaekumised on olnud erakordselt head. See on tähendanud ka seda, et maksulaekumised kohalikele omavalitsustele on olnud head,

MKM ja Elering minu teada soomlastega suhtlevad, et millised on järgmised sammud ja kas see on mõistlik või ei ole mõistlik. Kui me teeme lõpliku otsuse, et me seda ei tee, või me teeme lõpliku otsuse, et me ikkagi teeme, siis loomulikult tuleb teha otsused vastavalt seadustele, nii nagu on ette nähtud. Kui seda raha selle jaoks ei kasutata, siis ei saa me seda lihtsalt kasutada ka millekski muuks, sellepärast et Riigikogu on kinnitanud, et seda raha saab kasutada ainult selle asja tarbeks. Sellisel juhul tuleb teha riigieelarve seaduse muudatus, et seda raha saaks kasutada mingiks muuks otstarbeks. Aga kordan

Me oleme teinud üsna palju samme selleks, et gaasivarustuskindlust tagada. Ma arvan, et see on oluline sõnum Eesti ettevõtetele ja Eesti inimestele tulevaks talveks. Aitäh!

Aga räägime nüüd maksudest ja teie valitsuse plaanitavatest maksutõusudest. Ajakirjandusest saime eelmisel nädalal lugeda, et uus Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas on hakanud ametnikuna eelarvepoliitikat tegema.

Ma eeldan, et enne saabuvaid valimisi oleks väga oluline, kui te selle otse välja ütleksite, et inimesed teaksid. Aitäh Me oleme kokku leppinud, et maksud ei tõuse, maksud ei muutu. See on lihtne vastus. See, et mõni ametnik arvab ühte või teist või kolmandat ... Palun ärge karjuge vahele, las ma vastan teile.

Õnneks me oleme teinud juba ühe olulise asja ja oleme kokku leppinud, et 1. jaanuarist jõustub keskmise pensioni tulumaksuvabastus. See tähendab seda, et me juba hakkame seda küüru likvideerima. See puudutab eelkõige pensionäre, kes ka töötavad ja teenivad pensionist

Nii et mina sain küll siit vastuse kätte: te soovite maksutõususid.Aga ma tulen tagasi Ukraina mobilisatsiooni juurde. See ei vasta tõele, et ukrainlased ei ole meilt seda palunud. Mida ukrainlased on öelnud,

Ukraina meestel põgeneda Ukrainast ja vältida sõjaväeteenistust? Te ju töötate Kremli hüvanguks, kui te ei aita Ukrainal mobilisatsiooni läbi viia. Aitäh,

Teiseks, Ukraina põgenikest. Ukrainlased, Ukraina valitsus ei ole meil palunud tegeleda ukrainlaste väljasaatmisega. Vastupidi, Ukraina valitsus on meid tänanud selle eest, et me pakume peavarju inimestele, kes on põgenenud sõja eest. See täpselt niimoodi on.

et te soovite raiemahtu alandada, oli poliitiline samm või on see koalitsioonis kokku lepitud ja te näete, et kui te lähete valitsuse laua taha, siis peale teie on veel keegi, kes Eesti metsast hoolib? Aitäh,

Lubasin selle teemaga rohkem süvitsi minna, lubasin kaasata metsandussektorit, lubasin kaasata teadlasi, erinevaid huvigruppe. Selle tööga on tänaseks üks ring või juba isegi kaks ringi läbitud ja ma olen saanud äärmiselt palju vajalikku informatsiooni.

Aitäh! Lugupeetud keskkonnaminister! Te olete tõstatanud väga olulise küsimuse seoses raiemahuga. Teie algatus raiemahu vähendamiseks on kindlasti oluline samm õiges suunas. Kuigi see ei pruugi veel päästa Eesti loodust ja Eesti maastikke, kuni jätkub see RMK praktika, et raiutakse inimasustuse lähedal puhkemetsa või võetakse maha üle 100‑aastaseid männikuid, mida meil on jäänud alles väga vähe, ja asemele istutatakse kuuse monokultuure, mis on ka üks süüdlasi selles üraskikatastroofis, mis Eestit on tabanud.

juba ammu aru saanud, et meedia kaudu dialoogi pidamine ei ole kõige mõistlikum. Ma olen sel teemal peaministriga vestelnud. Peaminister on öelnud, et ka tema näeb, et mingeid muudatusi Eesti metsamajandamises on vaja ette võtta. Küsimus on jälle sellessamas, millele ka mina viitasin septembri alguses:

Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea minister! Oktoobris 2021 taandas Harju Maakohus juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni menetlusest. Kohus pidas tõendatuks, et Pern rikkus kahtlustatava kaitseõigust, survestas menetlusalust isikut ja vassis arestimistaotluses sisaldunud eksimise kohta ning rikkus kahtlustatava omandiõigust. Kohtu hinnangul olid antud minetused äärmiselt tõsised ja kohus leidis, et eelnev menetlus ei olnud menetlusaluse isiku suhtes aus ja õiglane ning juhtiv riigiprokurör Pern ei teinud oma tööd erapooletult ning kooskõlas prokurörile õigusaktides ja prokuröride eetikakoodeksis esitatud nõuetega. Nädalapäevad tagasi tehtud õigustmõistvas kohtuotsuses märgib Harju maakohtunik seoses menetluses varasemalt lubamatuks tunnistatud tõendiga järgmist.

suurem.Märgin ära, et vastavalt prokuratuuri põhimäärusele teostab teenistuslikku järelevalvet prokuratuuri üle Justiitsministeerium. Kuidas sobib seadusi ja prokuröri eetikakoodeksit rikkuv juhtiv riigiprokurör oma ametisse, arvestades, et Kaja Kallas nimetab Eestit õigusriigiks?

justiitsminister ei saa siin mingisugust teenistuslikku järelevalvet teostada. Selline pädevus on hoopis teistel organitel. Kõigepealt, kui on rikkumisi, siis menetletakse neid prokuratuurisiseselt, ja kui on vaja, siis ka kohtu kaudu.

siis rakendub ka vastav karistus ja loomulikult need inimesed ei saa enam prokurörina töötada. Ka selliseid asju on Eestis ette tulnud. Aga loomulikult on ka selliseid eksimusi, mis ei jõua ei distsiplinaar‑ ega mingisuguse muu karistuseni, mida arutataksegi prokuratuuri sees ja

Selle aasta juunikuus tuvastas Riigikohtu kriminaalkolleegium, et riigiprokurörid esitasid kohtule valeandmeid, võltsisid menetlusdokumente, kasutasid võltsitud menetlusdokumente, takistasid teadvalt menetlusosalise kohtueelsele menetlusele ilmumist ja lõid kunstlikult tõendeid ehk moonutasid kriminaalasjas tegelikke asjaolusid.Kui

Ainuüksi uurimisasutusele või prokuratuurile mis tahes kujul teate esitamine, milles isik arvab, et toime olevat pandud kuritegu, ei ole piisav põhjus kriminaalmenetluse alustamiseks, kriminaalmenetlust ei saa alustada pelgalt kaebaja subjektiivse hinnangu põhjal. Kriminaalmenetluse alustamine olukorras, kus kriminaalmenetluslike vahenditega tuleks otsida kriminaalmenetluse alust, on lubamatu. Sellele tuginedes [oli] juhtiv riigiprokurör seisukohal, et riigiprokuröride tegevuses ei ole võimalik

korral allub see otsus kohtulikule kontrollile ja kannatanul on õigus vaidlustada kohtus nii alustamata jätmine kui ka lõpetamine, kui selline asi peaks ette tulema.

tagatud. See ikkagi eeldab seda, et prokuratuur saab olla sõltumatu. Ma tahan rõhutada, et Justiitsministeeriumil on väga piiratud järelevalvepädevus.

Nii et ma usun, et meie praegune regulatsioon on väga hea. Kõik need vaidlused on võimalik lahendada ja on olemas ka kohad, kus nende asjade üle vaielda. Aitäh!

Aitäh! Head kolleegid! Ma juhin tähelepanu, et meie kodu‑ ja töökord ei näe ette korrigeerimist, vaid näeb ette protseduurilised küsimused. Püüame püsida kodu‑ ja töökorra seaduse raamides.

näevad. Jaa, aitäh! See on meile kõigile selge, ma loodan, ja seda ei vaidlusta keegi, et me oma parimate teadmiste kohaselt esitame küsimusi ja ka vastame. Vastused ja küsimused peaksid olema sisulised ja arusaadavad. Seda me igati toetame. Ma ei ole ka siit öelnud, et minge kuhugi koridori rääkima, ma rääkisin, mida kodu‑ ja töökord võimaldab ametlikult veel täiendavalt, kui saalis jääb küsijale midagi arusaamatuks. Aga Kalle Grünthal,

Ka küsimus võib olla esitatud eksitavas vormis. Püüame mõlemad arvestada, nii küsijad kui ka vastajad, et me oleksime täpsed ja korrektsed nii faktides kui ka oma hinnangutes, niipalju kui see vähegi võimalik on.Aga

riigieelarve käibemaksutulude vähenemisega jääb mõju tarbijatele tagasihoidlikuks või võib üldse puududa, kuna toiduainete hinnatase käibemaksumäära alandamisele vaatamata ei alane. Tõesti, Lätis alanesid hinnad 1–2%, samas kui

millise kuvandi Eesti riigi kodanikud saavad meie riigi toimimisest, selle õiguspärasusest. Seda infot otseselt edastavad mitte ainult meile, vaid ka avalikkusele

et juhtida just vastuste osas seda diskussiooni, et Eesti avalikkus ei saaks valeinformatsiooni või puudulikku informatsiooni ning ei edastataks poolikut või otseselt vale teavet riigielu puudutavates küsimustes.

Aga ma tahan isegi laiendada teie protseduurilist küsimust ja hinnangut. Meid jälgitakse ka väljaspool Riigikogu infotundi, see võimalus on olemas kõikidel Eesti inimestel, elanikel, ja ma tean, et väga paljud inimesed jälgivad istungeid,

Aitäh! Kõigepealt, kui te lubate, siis ma vastan ka Tõnis Möldri küsimusele, kuna need on omavahel seotud ja teie küsimus haakub sellega. Ma olin 14 aastat advokaat ja minu spetsialiteet oli konkurentsiõigus, nii et ma võib-olla annan teile lihtsalt tasuta nõu siin praegu. Konkurentsiamet tegeleb kartellidega

– ettevõtjad lepiks kokku või riik lepiks nendega kokku, et kogu see maksualandus, mida tehakse, peab minema toote hinda, siis see oleks kartell.

kuuenda küsimuse juurde, kolleegid. Küsija on Ruuben Kaalep, vastaja on keskkonnaminister Madis Kallas ja teema on meretuuleparkide keskkonnamõju. Palun! Aitäh! Hea keskkonnaminister! Kuulates praeguse valitsuse seisukohti energiakriisi teemal, jääb täiesti selge pilt, et ühe lahendusena nähakse tuuleparkide massiivset ehitust.

Taanis on meretuulepargid, mis ei ole avaldanud suurt mõju lindude rändele. Aga seal on olukord täiesti teine, kuna Eesti läänerannik asub täiesti selgelt lindude rändeteede ristumiskohas.

Mis on see garantii, et need uuringud saaksid seda juba käimalükatud protsessi kuidagi mõjutada? Aitäh! Nii nagu ma ka eelmises vastuses ütlesin, kindlasti tal mõju on. Ma seda ei taha eitada. Keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaministri kohustus on kindlasti alati järgida ja jälgida seda, et kõik keskkonnauuringud, mida seadus ette näeb, ka vastavalt protseduuridele läbi viiakse.

Mina olen see halb inimene, kes arvab, et ka inimene kuulub loodusesse. Selles mõttes ma küsin, kas seoses tuuleparkide rajamisega on analüüsitud,

Olen käinud ka koosolekutel, kus neid teemasid on arutanud grupid, kes näevad meretuuleparkides oluliselt suuremat ohtu kui võib-olla arendajad ja ka mina isiklikult.

Minu konkreetne küsimus on praegu see, et praeguse valitsuse puhul pole märgata, et keegi tegeleks omandireformi ülekohtu heastamise küsimusega.

Sundüürnikel oli kahtlemata võimalik mõni muu eluase endale EVP‑de eest erastada. EVP‑d olid meil kõigil olemas ja neid sai kasutada.

See kestis meil väga-väga pikalt, inimestel oli võimalik oma elu ümber kujundada, otsida muid lahendusi ja võimalusi, et sellest olukorrast välja pääseda.

teemaga tegelenud, sealhulgas need valitsused, kus on olnud Keskerakond. Kahtlemata, küll oleks hea, kui siin oleks mingi ideaalne lahendus, mis oleks ka Eesti riigile jõukohane. Ma

perede toetamisest ja siin te olete kindlasti ekspert. Nimelt on Reformierakonna eestvedamisel algatatud petitsioon, et jäetaks ära suurperetoetuste tõus.

Aitäh! Enne, kui minister saab sellele laiendatud omandireformi küsimusele vastata, on protseduuriline küsimus Valdo Randperel. Aitäh!

siis ma pean kohe siin ja nüüd ära korrigeerima selle, mida Tõnis Mölder väitis, nagu Reformierakonna algatusel oleks tekkinud mingi kampaania. Ei vasta tõele. Reformierakond ei ole mingit kampaaniat algatanud. Aitäh!

Nii. Aga mis puudutab lapsetoetusi, siis kahtlemata ma leian, et see eelnõu ikkagi vähendab ebavõrdsust. Kuigi seal on teatud probleeme ja saaks veelgi rohkem ebavõrdsust vähendada, täpselt nii nagu te välja tõite, et lapsetoetus oleks kõikide laste puhul 100 eurot. Kuna meil on koalitsioonivalitsus, siis sellist kokkulepet ei sündinud, kuigi see oli ka Isamaa algne ettepanek ja see eelnõu, mis on varasemast Riigikogu menetluses, seda ette näeb.

Ehitatava taristu ja praeguse kontrolljoone vahele jääb umbes 80 hektarit maad. Kontrolljoone lähedal on meil päris palju maavarasid.

Lugupeetud Kaja Kallas! Ma tuletan teile meelde – ma ei tea, kas te tegite poppi sellest tunnist –, tegemist on kontrolljoonega Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel. Eesti piir,

kontrolljoone tähistust on nihutatud Eesti kahjuks, siis mind huvitab praegu see: kes on need isikud, kes on andnud loa Eesti territoriaalse terviklikkuse vähendamiseks? Aitäh!

maailma kõige targemaks ennast kindlasti ei pea, aga teie pärast on loomulikult hea meel.Nüüd tulen Tartu rahulepingu ja riigipiiri juurde. Jah, loomulikult

õiguslikku poolt ja poliitilist poolt. Õiguslik reaalsus on see, et Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel on sõlmitud

maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikidevaheliste piirilepingutega. Nii et seal vastuolu ei ole.Kõik teised riigid on tunnustanud Eesti Vabariiki

Venemaale mingeid sõjalisi nõudmisi ei esita, et me ei hakka kuidagi nendega hetkel tüli norima, seda sõda siia laiendama. Aitäh!

Aitäh! Kõigepealt, Ukraina peaminister hoiatas järjekordse emigratsioonilaine eest, juhul kui

erakordselt suur ja kõigil on väga raske, aga meie energia peab olema suunatud sellele, et sõda Ukrainas lõpeks. Siis lõpeb ka migratsioonisurve. Aitäh!